Докладван е Раздел ІІІ „Изборни системи” и предложението на комисията, която подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ. Подлагам на гласуване предложението на комисията за наименованието на Раздел ІІІ.

предложение на народния представител Ципов, Колева и Тошев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 7 със заглавие „Система при избор на членове на Европейския парламент”. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по трите члена, които се подкрепят от комисията, и се дава само наименование на съответните текстове?

„Системи при избори на общински съветници и кметове. Разпределение на мандатите”. Комисията не подкрепя предложението относно думите „Разпределение на мандатите” и го подкрепя в останалата част. Постъпило е предложение от народния представител Екатерина Михайлова в чл. 8 отпада ал. 3. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Михаил Михайлов: „В чл. 8, ал. 1 се правят следните промени: след „независими кандидати” се поставят две точки и се добавя: „1. партии и коалиции от партии,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Предложението, което правя, е да отпадне ал. 3 на чл. 8, а това именно е в разпределението на мандатите за общинския съвет да отпадне създадената норма вътре в общинския съвет да влизат само политическите партии и техните представители, които са минали изборната квота. Това беше въведено в миналия парламент по предложение на Социалистическата партия и тогава аз изразих аргументите, които и днес искам да изразя, а именно, че това предложение, ако бъде възприето и остане с изборна квота, намалява представителната демокрация в общините. Има общини, в които процентът, който трябва да преодолеят партиите, е доста над бариера, която имаме за българския парламент. Тогава предупреждавах управляващите, че този резултат ще доведе до изкривяване на вота в част от общините. Сега, когато се предвижда и намаляване с 20% на броя на общинските съветници, още повече прагът става тежък. Вярно е, че управляващите от ГЕРБ, в резултат на аргументите, които представих и по време на гледането на комисията се отказаха частично за намаляването с 20% на съветниците в по-малките общини. Въпреки това предложението, което правя, остава актуално, защото в част от общините с това намаление, което имаме като избор на квота, плюс 20%, прави много тежки прагове за част от политическите партии. Ще кажете: трябва да се докажат. Да, трябва да се докажат. Да, трябва да се докажат, в същото време трябва да има достатъчно политическа представителност във всички тези общини. Ще дам няколко примера. Разбира се, единият е съвсем краен, там имаме странен вот, който се е получил на местните избори. Ако сега се повтори същото, разбира се, едва ли ще е същото, но ако се повтори същото, например в община Сандански ще остане само една политическа партия. В други общини от типа на Благоевград, от типа на Бургас ще изчезнат някои от партиите, които сега са представени с един или двама общински съветници. Искам да отбележа още нещо. Ако остане така с изборна квота и 20% намаление в Софийска голяма община, прагът, който трябва да преодоляват партиите, за да имат свой представител, отива над 7000 гласа. над 7000 гласа. Говоря за това, което е, сравнено с миналите избори. Това води до много по-малко представителност на общинските съвети. Нещо, от което няма нужда, при положение че сме приели за избор на общински съвет пропорционална избирателна система. А сега практически ще се получи една част от общините едва ли не мажоритарна избирателна система. Слава Богу, че отпадна поне това, което беше заложено в началото за най-малките общини. Защото там наистина резултатите щяха да са доста изненадващи за Народното събрание. Там просто щеше да има немалко общини, в които да има само една политическа сила, която да има представителство. И това нямаше да е управляващата партия. се обръщам към Вас – подкрепете това предложение. То няма да е във вреда никому, а ще е само в полза на по-голямото представителство в общинските съвети – нещо, което е полезно. Нещо, което ще даде възможност на повече политически сили, на повече граждани, които са дали вота си за такава политическа сила, да виждат своето представителство. Това е аргументът, който искам да изложа

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Когато започнахме работата по Изборния кодекс, ние казахме, че единият от основните аргументи е да обединим четирите закона. Това е унифициране на законодателството. Изборите за общински съветници и кметове, изборите за народни представители и за представители в Европейския парламент, както току-що се случи в

познават тези, които трябва да изберат. Това важи особено за малките общини. Аз не виждам защо законодателят трябва да се страхува от това да предложи в една община да се избират по преференциален начин общинските съветници, без абсолютно никакъв праг. Няма значение дали ще бъдеш втори, трети, четвърти, пети, шести. Тогава наистина хората, които имат авторитет, а не хората, които се докарват пред партийните ръководства, ще получат признание и по-големия вот. Именно това е унифицирането. Ние какво казваме? С два от членовете казваме: народните представители и представителите в Европейския парламент ще се избират преференциално, а общинските съветници няма да се избират. Кажете ми: защо? Бяха изтъкнати аргументи, че щяла едва ли не да настане братоубийствена война. Нали всяка партия си избира хората, които да са в нейната листа? листа? Когато се предлага това нещо, аз си спомних една китайска поговорка, която казва: „Когато завеят силни ветрове, едни от хората издигат стени, ограждат се колкото се може повече и мислят да се защитават, а хората, които мислят напред, правят вятърни мелници”. Именно ГЕРБ, когато дойде на власт, каза, каза, че ще прави законодателство, което ще бъде нов тип законодателство, където наистина мажоритарният елемент ще бъде водещ. Аз задавам този въпрос: защо да не дадем

Според мен това е наистина много сериозен аргумент и не виждам какви са основанията да въвеждаме преференция при избори за народни представители и за Европарламент, а да няма за общински съветници. съветници. Всъщност там е местното самоуправление, там са корените на местната демокрация. Така че ви призовавам да подкрепите това наше предложение.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Изборна квота означава, че там, където има 11 общински съветника, една партия трябва да има над 9%, за да има един общински съветник. Това направиха миналия мандат БСП, ДПС и тези, които вече ги няма - НДСВ. Между другото, Мая Манолова и колегите й, които говорят за много представителност и демокрация, го направиха в миналия мандат. Иначе са демократи по принцип, както е ясно, както се представиха поне. Не мога да разбера, колеги, защо ние продължаваме тази практика. Тоест в една община с 11 съветника, ако една партия изкара 8%, няма да има нито един общински съветник.

Аз знам, че практиката е да се гласува по доклада и да не се мисли много, но, разберете, ако ще вървим към повече демократичност, това е много добър пример. Освен това, ще ви бъде признато като принос към демократичността в България. Не може една партия или коалиция, която има 7-8%, да няма нито един общински съветник в дадена община. Имайте предвид нещо друго: ако този текст остане така, има голям риск в смесените региони да има само общински съветници от ДПС - да няма никой друг. Те да са си само от ДПС, да има примерно един от друга партия или да няма никой от друга партия. Колеги, затова да гласувате за предложението, направено от госпожа Михайлова. Благодаря.

Вярно е, колеги от Синята коалиция, че в предходната дискусия защитавах необходимостта от въвеждането на общинска избирателна квота. Тогава аргументите ми бяха, че е нормално една политическа партия да бъде представена в местния парламент, парламент, когато е покрила гласовете поне за един общински съветник. Същото е и за кандидатите за независими общински съветници. Нормално е, ако една политическа сила иска да участва в общинския съвет в местния парламент, да направи поне гласовете, колкото един независим общински съветник. Но, има една малка уговорка, която е изключително съществена - че тогава, при броя на тогавашните общински съветници, прагът се движеше между 4 и 8%. между 4 и 8%. Вярно е, че след това фактите на местните избори в голяма степен опровергаха моето очакване, че няма да има общински съвети, в които да доминира една политическа сила или които да бъдат изцяло от една политическа сила. Сега обаче, предвид предложението на Парламентарната група на ГЕРБ за 20% намаление на броя на общинските съветници, реално прагът става 10, 15, 20, в крайна сметка след отпадането на малките партии - на места до 25%. Разбирате ли, колеги, какво въвеждате в местните парламенти? Тотален монопол на една политическа сила, а това все пак са органи, които би следвало да бъдат цветни, пъстри, да представляват гражданите, а не да бъдат едноцветни и да представляват само една политическа сила. Вярно е, че след примерите, които даде госпожа Михайлова на заседанието на Правната комисия, ГЕРБ коригираха в някаква степен своето становище. Но, забележете, госпожо Михайлова, в кои случаи. Аз ще цитирам примерите, които Вие им дадохте. Във всички тях Политическа партия ГЕРБ нямаше нито един общински съветник. Цитирам, това е примерът с община Руен, област Бургас. Това са примерите с Джебел и Кирково в община Кърджали, Крумовград, Черноочене, Кочериново, Сандански

В крайна сметка корекцията, на която се съгласиха от Политическа партия ГЕРБ, е намаляването на броя на общинските съветници да отпадне само за малките общини - там, където ГЕРБ се представя най-зле. Тоест на ГЕРБ не им пука и не ги интересува каква ще бъде представителността в по-големите общини. Интересува ги там, където имат личен проблем с липсата си на съветници. Ето това е истината. И ще ви дам пример с една по-голяма община, каквато е Кюстендил, в която орязването на общинските съветници с 20% ще доведе до това, че ако сега необходимите гласове за един съветник са малко под 700, тогава стават над 1100. И няколко политически сили – едната с един, други три – с двама общински съветници, при преразпределението остават непредставени в местния парламент. В Кюстендил това е в полза на БСП и на десните, защото имаме най-голям брой общински съветници, но ние не искаме такова предимство! На нас такова предимство не ни е нужно, защото в крайна сметка страдат гражданите, които са гласували на тези избори. В крайна сметка техният вот няма да има значение. Какво се случва като се намалява броят на общинските съветници с 20% и остава изискването за общинска избирателна квота? Гласовете на десетки, на стотици хиляди български граждани ще се разпилеят, тези, които са гласували за малки партии, и те ще се концентрират в големите политически субекти. В този смисъл донякъде и БСП ще спечели от това, но на нас това не ни е нужно. И тъй като социолозите дават като първа политическа сила в момента ГЕРБ – истината е, че вие сте изкушени от това да приберете, да обсебите гласовете и на хората, които ще гласуват за други политически сили. Не е нормално и не е коректно да се намалят веднъж на 20% общинските съветници и втори път да остане общинската избирателна квота, защото това ще означава праг от 15% на ред места, а някъде и повече. За национални избори прагът е 4%, за европейски избори е 5,8%. Защо за местни избори този праг да бъде над 15%? С какво хората са заслужили такова отношение? Това е една от причините да казвам, че с този кодекс хората по-малко ще гласуват, а и тези, които ще гласуват – по-малко ще избират, защото гласовете им ще отидат нахалос.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Действително през 2007 г. се получи това, за което каза колежката Манолова. Ама, защо се получи? Ще ви кажа – Движението за социален хуманизъм, което знаете, че е член на Коалиция за България, участвахме в 37 общини със самостоятелна листа за общински съветници. Така направиха и други партньори в Коалиция за България, по една или друга причина.

Искам да кажа, че става въпрос за солидно присъствие, но ние не можахме да имаме нито един общински съветник. И такива не бяха една и две партии. Те си преразпределиха гласовете и съответно с почти мижави гласове направиха по двама съветника, а ние не можахме да вземем и по един.

Според мен не е нормално, защото ограничава фактически възможността на втория ешелон партии да имат достойно представителство в общинските съвети. Аз и тогава не подкрепих тази общинска квота. Сега лично ще си гласувам „против”, защото смятам, че това е ограничение на възможностите на едно по-пъстро представяне в общинските съвети. Говорим за местните парламенти. Защо всичко трябва да е концентрирано в няколко партии?

Господин председател, колеги! Уморени сте, но ще дам конкретен пример, за да разберете какъв е проблемът. В Джебел има 21 общински съветници: 20 от ДПС и 1 от БСП. ГЕРБ няма нито един съветник в Джебел. С тази изборна квота пак няма да има вероятно нито един! Редно ли е в Джебел да няма нито един от ГЕРБ, един от десните, за да можем да бъдем представени там? Това е целият въпрос. Вие казвате, пак повтаряте практиката на БСП, която е лоша практика. Редно е да има в тези смесени региони, където вота за ГЕРБ и за десните е по-малък, да има поне по един наш представител. Това е част от демократичността. Рискувате този път пак да няма нито един. И, хайде, след местните избори, смятате, че имате някакво предимство сега с тази изборна квота, но ще направим един анализ и ще видите, че всеки, който търси такива предимства – греши. Мая Манолова много рядко си признава грешките, но този път си призна, че тази изборна квота, която са въвели – ето, и господин Станишев е до нея, той беше по тези хитринки на изборите, те ги въвеждаха заедно, си признаха поне грешката, така че ние ви съветваме сега, има конкретно предложение, да отпадне този текст. Нека в Джебел да

Не. Благодаря. Други изказвания? Заповядайте, господин Стоилов. Господин председател, госпожи и господа народни представители! Трябва винаги да знаем, че в изборното законодателство има два принципа и тези принципи не са допълващи се, а са конкуриращи Първият от тях е: възможно по-голяма представителност. Тази теза, която се застъпва в предложението. Вторият принцип, а той наистина е втори, и в този смисъл не трябва да бъде налаган изцяло за сметка на първия, е възможността за формиране на ефективни, относително устойчиви мнозинства в колективните представителни органи. органи. Според мен да се преувеличава ролята на това, че колкото повече партии са представени в един колективен орган, това винаги е по-добре, не се доказва от практическите резултати. В България, ако има някакво свръхпроизводство в тези 20 години, това е свръхпроизводството на партии, много от които, колкото са по-малки, са толкова по-зависими от най-различни интереси, в една малка част – политически, така че нека да не се увличаме толкова. Тоест, аз не заставам тук, за да се разкайвам за нашето предложение, което мисля, че е имало своя логика. И ви се каза, че това предложение започва да изглежда крайно, поради опита сега да бъдат намалени съставите на общинските съвети. Аз бих подкрепил вашето предложение – на Синята коалиция, обаче вие няма как да направите в момента друго необходимо предложение. Ако отпадне текстът за изборната квота, който има и недостатъци при сегашната ситуация, трябва тогава да се предложи праг, който всяка една от партиите да премине, защото иначе се оказва, че всеки чрез остатъците, които е направил, може при една много ниска представителност, пренебрежимо малка, също да получи един от мандатите при крайното преразпределение. Затова не е логично за парламента да има праг от 4%, а за общинските съвети да няма поне същия праг. Ако това е някаква основа на съгласието, то зависи от управляващите, могат да го заявят такъв текст да се включи. Тогава решението вече би удовлетворило всички страни. Иначе всеки един от вариантите в някаква степен е неприемлив, включително и Вашето предложение, което отстоявате. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? Госпожо Михайлова, заповядайте. Господин председател, господин Стоилов! Моята реплика е в следната посока. Още в комисията аз казах, че правя това предложение и го обвързвам и с това какво ще реши комисията относно намалението с 20% на броя на на броя на общинските съветници, защото тогава прагът става наистина много голям. Ако има съгласие в залата и сред управляващите да сложим друг праг, аз бих подкрепила и бих участвала в изработването на текст, който да сложи изборна бариера 4%. Разбирам логиката да не е на нула, да не влизат маргинални политически представители или въобще да има подбор на истинските участници, истинска представителност на място. В името на истинската представителност не трябва да стигаме до крайността да слагаме толкова високи бариери, които практически елиминират един сериозен вот на гражданите от съответната община. Моята реплика е в посока на това, че ако има съгласие, това е решим проблем. Но това съгласие не се чу в комисията. Предполагам, че ще го чуем или разберем най-малкото чрез гласуването, което предстои в тази залата.

Честно казано, не разбирам притесненията както на Янаки Стоилов, така и на госпожа Михайлова. Реално прагът в комбинацията между намаляването на броя на общинските съветници с 20% и съществуването на общинската избирателна квота във всички случаи е над 10% и в някои конкретни ситуации стига до 20%. Не знам къде виждате проблема да влязат маргинали. Няма такъв проблем. Няма такъв проблем, защото в крайна сметка тук действа естественият механизъм, който при положение, че броят на общинските съветници се намалява, няма как да доведе до сито с прекалено големи отвори. Вашето притеснение в момента е абсурдно. По-скоро трябва да обединим усилията си да отпадне или изборната квота, или намаляването на броя на общинските съветници, защото това ще бъде гилотина върху представителността в общинските съвети. Господин Господин Стоилов, не разбрах къде виждате намерението на управляващите за по-широко представителство? Напротив, идеята е да се концентрира власт, да се съсредоточава власт и всичко да е доминирано от една политическа сила. В крайна сметка тук стигаме до абсурда, че едни хора ще ходят да гласуват и техните гласове ще отиват за най-голямата политическа сила. Никой от това мнозинство няма намерение да осигурява представителство. Въобще не им пука дали хората, за които са гласували, ще влязат в местните парламенти. Тук идеята е една – този кодекс с всичките му правила да работи единствено и само за ГЕРБ. Това е идеята. Всичките упражнения по красноречие и реторика са абсолютно излишни. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Мисля, че ние се въртим само около парламентарно представените партии и въобще не си задаваме въпроса, че правим Закон за

Аз съм против тази квота, защото ние трябва да дадем възможност и на други политически сили, а и на инициативни комитети да имат в крайна сметка свои представители. Ние не правим закон само за тези партии и коалиции, които са в това Народно събрание. Ако изхождаме от принципите

За дуплика – господин Стоилов. Заповядайте. Отчасти съм съгласен с всичко, казано в репликите, включително в първата част в бележката на госпожа Манолова затова, че при намаляването на броя на общинските съветници в средните и големите общини това по естествен път вдига този праг. Тоест той без да съществува, фактически ще се появи в тези общини, а в малките общини, дори и без намалението на броя на общинските съветници, разпределението на неголям брой мандати също ще изисква получаването на гласове, които в повечето случаи ще бъдат над тези 4%.

Има и друг въпрос, който не е текстуален. Той е как партиите да печелят влияние. Според мен ние повече трябва да мислим в смесените райони как не само една или две партии да имат представителство, а с каква политика и с какви действия другите партии да потърсят влияние. Защото изборното законодателство все пак е технология, в някаква степен технология на приспособяването, а не политическо и социално действие, което да насочи своите послания към хората, от които се очаква подкрепа. Затова нека финалът на моята дуплика да бъде един апел, че партиите имат много по-сериозни задачи да печелят обществено влияние от това просто да искат чрез математическите правила на изборната система да си осигурят някакво пребиваване в представителните органи в цялата страна. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? Няма. Дебатите са закрити. Преминаване към режим на гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Красимир Ципов, Юлиана Колева и Ивайло Тошев в частта, в която комисията не ги подкрепя, а това е относно думите „Разпределение на мандатите” като наименование на чл. 8. Гласуваме предложението на тримата народни представители в частта, в която комисията не го подкрепя.

Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за чл. 8 със заглавие „Системи при избори за общински съветници и кметове”. Гласували

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател! Уважаеми дами и господа, гласувах „против”, защото това е поредната стъпка, с която се намалява представителността на органите на местното самоуправление – ведно с премахването на избора и въобще премахването на районните кметове, заедно с въпроса, свързан с изборността в малките населени места. Тук с увеличаването на изборната квота в някои общини на 10-15% се създава абсолютна неравнопоставеност на отделните партии, защото все пак изборите в отделните общини се правят от партии. Те са основните политически субекти. Единствената полза от това е за големите партии, каквато е ГЕРБ. Ние също имаме полза от това, но това е вредно за демокрацията. В крайна сметка такъв начин на „подстригване” на политическата „ливада”, особено на местно равнище, ще даде лоши резултати за плурализма и най-вече за представителността. „Атака” ще види своите резултати на изборите от тази подкрепа на управляващото мнозинство – ще види колко по-малко ще получи само заради това, че не може да прескочи високата избирателна квота от 10-15% на някои места. Благодаря.

Има предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев за чл. 9. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 9 със заглавие „Методика за разпределение на мандатите”. Само едно уточнение: в редакцията по вносител,

Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване чл. 9 с направената поправка на явна фактическа грешка – препратката към чл. 26, ал. 1 е т. 27, а не т. 26, както при условията на фактическа грешка е записано по доклада. Гласуваме предложението на комисията с поправката на явна фактическа грешка за чл. 9 със заглавие „Методика за разпределение на мандатите”.

предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименование на Раздел ІV, който се казва: „Насрочване и произвеждане на изборите. Изборни книжа.” Гласуваме наименованието на Раздел ІV по вносител.

ФИДОСОВА: Постъпило е предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев за чл. 11. Комисията подкрепя по принцип предложението. Постъпило е предложение от народния представител Волен Сидеров и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя по ал. 1 и го подкрепя по принцип по ал. 2. Комисията предлага следната редакция за чл. 11: „Произвеждане на изборите Чл. 11. (1) Изборите се произвеждат в един неделен ден. (2) Изборите за членове на Европейския парламент от Република България се произвеждат в съответствие с изборния период, определен от Съвета на Европейския съюз и при условията на ал. 1.”

Уважаеми колеги, уважаема госпожо председател! Не виждам нищо смешно в това да подложим на дебат и част от предложенията за заглавия на членовете в този кодекс, защото една част от тях направо са смешни. За пример ще ви дам и заглавието на чл. 11, който гласи: произвеждане. Ето това е заглавието на този текст – произвеждане. Оставам на вас да прецените колко са удачни тези попадения, но във всички случаи няма нищо забавно в това някой да даде по-смислено предложение. Що се касае до конкретния текст. Никой в Правната комисия не можа да ми даде отговор защо подкрепя предложението на „Атака” изборите да се произвеждат вместо в един неработен ден, в един неделен ден, като се има предвид, че през последните години утвърдената практика е изборите да се произвеждат в събота. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Да, в събота се произвеждаха последните избори, Моля, не се обаждайте от място, без предвидения в правилника ред. МАЯ МАНОЛОВА: ...предвид текстовете, които касаят електронното гласуване и които предвиждат възможност на избирателите да гласуват в рамките от пет до три дни преди изборния ден. Всъщност по тази логика беше променен и чл. 2, в който беше допусната техническа грешка и в който се казваше, че гражданите могат да гласуват само веднъж. Електронното гласуване въвежда друга методика – да се гласува по няколко пъти. Така че и тук този текст, който заковава деня, в който хората упражняват правото си на глас, в един неделен ден – най-малкото е неприложим, с оглед на текстовете, които след това следват и регламентират електронното гласуване. В крайна сметка е посочено кои са субектите, които насрочват изборите, така че е нормално с оглед конкретната специфика, включително и в случаите, в които става дума за европейски избори, да се прецени кой е удачният неработен ден за цялата страна за насрочване на изборите. При положение че кодексът дава достатъчно разнообразни разпоредби за различните видове избори, включително начина на гласуване, няма нищо, което да е унифицирано и еднакво в единия случай с интегрални бюлетини, в другия случай с отделни бюлетини – в единия случай регистрацията е една, в другия – друга. Точно тук да се търси в тази техническа подробности унифициране, според мен е неуместно.

напоследък, последните години изборите се повеждали в съботен ден. Защо в съботен ден? Спомнете си в началото на демокрацията, те се провеждаха винаги в неделен ден. Така бяха свикнали хората, така си знаеха, така се бяха нагласили. Но защо в събота? Така нареченият електорат на БСП по малките градове си стои по селата. Електоратът на ДПС никъде не мърда – той също си стои и не ходи по големите градове. Стои си там по селата, него не го интересува съботен или неделен По тази причина, уважаеми колеги, президентът, който насрочваше изборите, виждате, дребната партийна, политическа пристрастност и сметчица, започнаха да провеждат изборите в съботния ден, защото хората от града си отиват по селата, пребивават си там в съботата, заминават си, не се връщат, не гласуват. Тази работа БСП и ДПС не ги интересува, другите партии губят.

пред изборните урни, защото хората с колите се връщаха и тук всъщност е пак дребната партийна сметчица. Ние объркваме това отношение. Спокойно, колеги, всичко е наред. Точно така, изборите трябва да бъдат фиксирани, да знае българският народ, така както е свикнал, както си провеждаше изборите в неделния ден и да се знае както например в една държава отвъд Океана се знае точно дори датата коя събота или неделя там или кой вторник беше там – първия след еди-коя си дата, поправете ме – може би не греша, но с една абсолютна стриктност и точност поколения наред си знаят как да гласуват. Нашата точност тук е по-малка, но ще се знае – неделният ден са изборите. Втора реплика – господин Янаки Стоилов. Госпожо Манолова, според мен трябваше да се обърне внимание по чл. 9, който предвижда, че методиката, по която ще се изчисляват изборните резултати, се определя от ЦИК. Ние приемаме Кодекс – методиката, която има много по-голямо значение за изборните резултати, се прехвърля на един орган… Винаги се е определяла от ЦИК, но след като приемем кодекс, мисля, че редно би било – и го казвам като възражение, защото дали изборите ще бъдат в събота или в неделя – това няма почти никакво отражение върху изборните резултати. Така че има по-важни въпроси. Аз не подозирам, че „Атака” са се постарали да се доближат до американската уредба, която предвижда във всеки първи вторник на ноември да се провеждат избори, защото един „неделен ден” е достатъчно неопределено коя ще е тази неделя, да оставим настрана този второстепенен въпрос. За мен има много по-важни въпроси, които кодексът прехвърля, а се занимаваме с определянето на деня на изборите, защото в някои случаи може да се окаже по-целесъобразно да може да се избере дали да бъде в събота или в неделя. Може би, ако изразяваме някакви стремежи да се спечели допълнително подкрепа, сигурно това предложение е насочено към учениците и към учителите, защото, когато изборите са в неделя, понеделник ще бъде неучебен ден. Така че, използвайте го, колеги, във вашата кампания. ЦАЧЕВА: В противен случай ще бъде петъкът, защото трябва да се подготвят изборните стаи. Трета реплика – господин Станишев. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Манолова, искам да Ви поясня – имате абсолютно неправилно мислене във Вашето изказване. Защо? Защото Вие търсите логиката в предложението, което се предлага за гласуване. Вие търсите рационалното дали неделният ден или някой друг ден е по-удобен. Може да се разсъждава много. Когато се проведат избори в неделя – това затруднява учебния процес в понеделник. Ако пък се проведат в събота, тогава става дума за петък. Най-различни аргументи. Същината на това предложение и защото е подкрепено от комисията е една проста причина, защото това е единственото предложение на политическа партия „Атака”, което е прието

Трябва да се съглася с последната реплика – човек трябва да си слуша председателя на групата, както прави ГЕРБ, слушайки госпожа Фидосова непрекъснато. Истината е, че наистина това е единственото предложение на „Атака”, което е подкрепено в кодекса, и това е единственото предложение на „Атака”, което до този момент беше защитено в залата. „Атака” имаха и други предложения, според мен абсолютно една част даже основателни – има и такива (шум и реплики от ГЕРБ), но не им беше обърнато никакво внимание, просто защото големият брат в лицето на ГЕРБ е казал „не”. Големият брат е казал „не” и предложенията „Атака” даже не си ги подкрепя в залата. Аз все пак се радвам, че нещо се чу, защото в Правната комисия нещата вървяха, ние задаваме въпроси, няма отговор – давай нататък, давай нататък, така и не получих някакъв отговор. Колкото и да е безумен отговорът, който ми даде господин Шопов, това все пак е някакъв отговор. Сега ще ви кажа защо досега изборите се провеждаха в събота. На първо място, защото те се провеждат в сгради, които са в една голяма част обществени институции и които трябва да функционират нормално в понеделник, включително и училища и защото изборните комисии, които много често предават протоколите до рано сутринта, трябва все пак да се подготвят за следващия работен ден. Хората не могат да работят като народните представители до 12,00, до 1,00, до 2,00 и след това да са адекватни следващия ден на работните си места.

помещенията да бъдат пригодени за нормалната им дейност. Защо ГЕРБ подкрепя безумното предложение на „Атака” изборите да се правят в неделя, за мен продължава да бъде непонятно,

уважаема госпожо председател. Аз няма да коментирам малкия партньор. Аз се обръщам към народните представители от голямата парламентарна група в мнозинството – още един път да преосмислят това, което е практика през годините, което е внесено от самите тях и което не чух някой от приелите го вносители, които са подписали другия текст, да изложи някакви по-разумни аргументи от това, което чухме като защита от страна на малкия партньор. Уважаеми дами и господа, освен неудобствата, които госпожа Манолова сподели пред вас, има още един въпрос, който стои. Ако се случи национален празник на този ден – на националния празник ли ще се правят избори?

Все пак в ден, който е удобен. Има и други причини за това, което господин Шопов ви разправя кои ходели на село, кои си тръгвали от село. Хората си пътуват напред-назад и не може такава политическа параноя политическа параноя да бъде в основата за промяна на една устойчива практика, която 20 години не е показала никакъв проблем. Никакъв проблем! И понеделник да ги направите, хората като решат да ви ошамарят – ще ви ошамарят. Не се опитвайте чрез текстове в закона да създавате повече неудобства, отколкото и без това се създават. Госпожо председател, най-нормалното е в петък да се подготвя, в събота да се проведат, а в неделя да се отчетат резултатите, и в понеделник да тръгне животът.

Опозицията иска да се приеме текстът на вносителя, защото не чух никой от вносителите да стане и да каже – защо бе, приемате текст на малкия партньор, освен по по този начин да му направите голямата отстъпка и да му кажете, че и той е участвал в приемането на Избирателния кодекс? Реплики? Господин Гумнеров, Уважаеми колеги! Първо, аз искам да благодаря на нашите колеги, добри приятели от БСП, които станаха най-големите защитници на „Атака”, и да ви кажа, уважаеми, че има и празни заявления за членство в партията. Заповядайте!

прав бяхте, господин Миков, вярно е – няма значение в кой ден ще ви ошамарят, вие най-добре знаете. Благодаря.

Други народни представители? Няма. Дебатите са закрити. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на комисията, която не подкрепя текста на вносителите по ал. 1 и го подкрепя по принцип по ал. 2. Гласуваме чл. 11 в редакцията на комисията, в който се казва: „Произвеждане на изборите”.

Постъпило е предложение от народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 12: „Изборни книжа Чл. 12. (1) Централната Централната избирателна комисия утвърждава образците на изборните книжа за всички видове избори и ги обнародва в „Държавен вестник”. (2) Централната избирателна комисия утвърждава образците на изборните книжа не по-късно от три дни след насрочване на съответния вид избори. (3) случай че се установи непълнота или техническа грешка в изборните книжа, Централната избирателна комисия извършва поправка не по-късно от 55 дни преди изборния ден и я обнародва в „Държавен вестник”.” Уважаеми колеги, толерирам активността, но не когато е в произвеждане на шум в залата по начин, че да не чувам какво докладва докладчикът. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване чл. 12 „Изборни книжа” в редакцията по доклада на комисията.

Член 13 – постъпило е предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 13 със заглавие „Подготовка на изборите”. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме чл. 13 със заглавие „Подготовка на изборите”.

Предложение на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 14. „Видове комисии Чл. 14. За произвеждане на изборите се назначават: 1. Централна избирателна комисия – за цялата страна при произвеждане на всички видове избори, включително и за гласуването извън страната при избори за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България; 2. районни избирателни комисии – за всеки многомандатен изборен район при произвеждане на избори за народни представители, както и за всеки район според районирането на територията на страната при последните избори за народни представители при произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България; 3. общински избирателни комисии – за всяка община при произвеждане на избори за общински съветници и кметове; 4. секционни избирателни комисии – за всяка избирателна секция при всички видове избори, включително подвижни секционни избирателни комисии при гласуване с подвижни избирателни урни.” Няма. Подлагам на гласуване чл. 14 – „Видове комисии”, по доклада на комисията.

ФИДОСОВА: Предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев за чл. 15. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Тошев, Караянчева и Дедев. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски: „В чл. 15, ал. 3 изречение второ се изменя така: „Председателят, секретарят и заместник-председателят на избирателните комисии се предлагат от различни партии и коалиции от партии.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 15: „Състав Чл. 15. (1) Избирателните комисии се състоят от председател, заместник-председатели, секретари и членове. (2) Избирателните комисии се представляват от своя председател, а в отделни случаи от определен с решение на съответната комисия заместник-председател, секретар или член. (3) Председателите на една партия или коалиция от партии не могат да имат мнозинство в една и съща избирателна комисия. Председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиции от партии.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Госпожо Манолова, имате думата.

Госпожо Манолова, беше прочетено предложението на народните представители Ципов, Колева и Тошев, което се подкрепя. Предложението на Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев, което се подкрепя. Вашето беше изчетено изцяло, тъй като то не се подкрепя и след това предложението за редакция на комисията. МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, не виждам разумна причина, поради която да не бъде подкрепено нашето предложение. Надявам се, че тези, които се смеят, ще ме репликират след това, за да видим кое е толкова забавно. сложете някакъв ред. Все пак в 10 ч. тук работим по настояване на мнозинството. След като работим в 10,10 ч. по настояване на мнозинството, много Ви моля, осигурете ми условия спокойно да си обоснова предложенията. Моля народните представители да запазят необходимото поведение за второ гласуване в залата. МАЯ МАНОЛОВА: Разбирам, че вашето желание е да гласувате хей така, даже без да четете и да вниквате, но все пак това е Изборен кодекс. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Манолова, моля Ви по същество си обосновете предложенията. преди да са чули какво говоря, вземете някакви мерки. Нашето предложение е: председателят, секретарят и заместник-председателите в избирателните комисии да се предлагат и да бъдат от различни партии и коалиции от партии. Мисля, че е излишно да казвам, че ако се стараем изборният процес или поне, ако твърдите, че се стараете изборният процес да бъде обективен, безпристрастен, да се зачете възможността на гражданите спокойно да упражнят правото си на вот и да не бъдат ощетени никои от политическите сили, е нормално в ръководствата на избирателните комисии да влязат представители на всички политически сили. Противното ще означава, че ГЕРБ иска да си осигури монопол върху ръководствата на изборните комисии, които, както става ясно от следващите текстове, имат много повече правомощия отколкото в случаите досега. Очаквам някакви разумни доводи от тези, които хихикат цяла вечер, вечер, защо не приемат това предложение, а именно председателят, заместник-председателят и секретарят на една комисия да са от различни политически сили.

досега в изборните закони председателят и секретарят на секционните комисии са били винаги от различни партии и сега предлагаме да продължат да бъдат от различни партии и коалиции. Не е възможно обаче и заместник-председателите да бъдат само от различни поради простата причина, че няма как да се случи това, включително и в настоящия състав на Народното събрание. Ако бяха гласували повече български граждани, включително за вас и за други по-малки партии, това можеше да стане, но това наистина не е възможно, колеги, това е текст, който не следва да бъде подкрепен, тъй като на практика е неприложим и неизпълним. Достатъчна гаранция е председателят и секретарят да са от различни така, както е било досега.

Уважаеми колеги, разбира се, че има как да се осигури представителство в ръководствата на изборните комисии на всички политически сили. Това е въпрос на разбиране от страна на управляващата партия и то е насочено в една посока, ако може цялата власт, всички властови позиции да се заемат единствено и само от представители на ГЕРБ. Това кореспондира и с допълнителните правомощия, които в следващите текстове се вижда, че се дават на заместник-председателите. Досега основните действащи лица в изборната комисия бяха председателят и секретарят. (Реплика от народния не се фокусирайте само върху ЦИК, защото изборите се правят от над 12 хил. изборни комисии и изключително важни са секционните изборни комисии, където е било ясно, че и в тях, и в общинските, и в районните, и в централната решенията се подписват от председателя и секретаря. Сега, първо, ГЕРБ си осигурява възможност да има и председател и заместник-председател, втори път си осигурява възможност да избира секретаря на ЦИК, а не да се назначава, както беше досега, и трети път си осигурява възможност решенията да се подписват от председателя и от заместник-председателя. Вижте, не знам защо са ви необходими тези презастраховки. презастраховки. Хората ви подкрепиха на предишните избори, но по начина, по който сте тръгнали да се налагате силово във всяка една ситуация, много се съмнявам, че ще ви подкрепят и на тези избори. (Реплика от Това беше по повод репликата на госпожа Фидосова: „Който се е излъгал на предишните избори – излъгал”. С този Изборен кодекс ще направите всичко възможно да накарате хората да ви накажат за нахалството. Това е! е! Що се касае до сегашния състав на ЦИК, предвид късното време и вие се обърквате в текстовете, дебатът по секретаря на ЦИК ще бъде след няколко текста, а моето предложение изобщо не противоречи със сегашния състав на ЦИК, защото председателят, заместник-председателя, секретарят са от различни политически сили. Да, секретарят е от ДПС, председателят е от БСП, заместник-председателите са от НДСВ и другите представени в предния парламент – от СДС, от ДСБ, от РЗС и от които са били представени в предния парламент. Освен това за да не се чувствате ощетени, макар че не бяхте парламентарно представени, специално ви разписахме текстове, така че да имате представители във всички секционни комисии. комисии. Разберете с цедка в ръководствата на секционните и другите комисии не се печелят избори. Просто затвърждавате впечатлението, че искате да диктувате, да налагате, да репресирате, да пресирате и да тормозите хора, което в крайна сметка си е ваш проблем.

другите партии извън тайната и нелегална коалиция ГЕРБ-„Атака”. Забележете, че когато тук се говори за партии и коалиции, ограничението е само „регистрирани коалиции”. ГЕРБ и „Атака” са една нерегистрирана коалиция, която може да се проследи в цялата дейност на Народното събрание.

ще остане като едно лошо петно в българската демокрация. След няколко години даже хората ще я забравят. Ние ще направим всичко възможно обаче те да разберат какво сте им приготвили по различни начини. Малките партии, другите парламентарно представени партии, които сега отсъстват – ДПС, Синята коалиция, също в тази ваша комбинация с „Атака” просто сте ги изключили. Това правите с този текст. Не знам защо нещо, което е функционирало 20 години,... ...вашият едноличен режим тръгва да го променя със съучастието на атакистите! Дебатите са закрити. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски, което комисията не подкрепя.

чл. 20 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски: В чл. 20 се правят следните изменения „(4) Членовете на Централната избирателна комисия са лица с висше образование и трябва в мнозинството си да са юристи.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 16: „Изисквания за членове Чл. 16. За членове на Централната избирателна комисия се назначават лица с висше образование, които отговарят на условията по чл. 4, ал. 1 и владеят български език. (2) За членове на районните и общинските избирателни комисии се назначават лица с висше образование, които отговарят на условията по чл. 3, ал. 1 и владеят български език. език. (3) За членове на секционните избирателни комисии се назначават лица, които отговарят на условията по чл. 3, ал. 1 и владеят български език.

Благодаря Ви. Уважаема госпожо председател, наистина важно е да владеят български език. Това е едно високо изискване към членовете на избирателните комисии. Хубаво е, запишете го. Но има една промяна, която съществено променя състава и изискванията към него, приета в последните десетина-петнадесет години. Имаше едно изискване, поне за Централната и за районните избирателни комисии, да бъдат в мнозинството си юристи. И това се съгласуваше между отделните политически партии, така че да може да има хора, които са годни да четат и да тълкуват закона. Очевидно в мнозинството е надделяло от желанието „да бъдат в мнозинството си юристи”, което в преговорите между политическите партии се постигаше,

Хвърляте един чисто нов закон, достатъчно объркан, натъпкан със старите методически указания и решения на Централната избирателна комисия,

а какво остава, когато няма изискване за съставите на тези комисии, когато е „препоръчително”, моля ви се! И ако не се изпълни препоръката, ами... „препоръчително е”. Въобще в закон да запишеш, че нещо е прощават вносителите на това предложение, но да питат юристите пише ли се в законите, че нещо е препоръчително. Уважаеми дами и господа, лошото е, че попарата, която дрóбите сега, ще я сърбат всички – ще я сърбат включително вашите членове на комисии, най-вече гражданите. Защото основната задача на Централната избирателна комисия е да тълкува прилагането на този доста объркан закон. Когато няма категоричното изискване поне половината – „в мнозинството си”, както беше досега, това ще позволи на партийните началници по места

тези хора трябва да имат пригодност, компетентност. Не може текстът да е „препоръчително да са юристи”. Нека да се върнем към това, което винаги е работило: „в мнозинството си са юристи”. Точка! Не може да е препоръчително! Тогава може да няма нито един юрист в една районна комисия. Няма сила, няма санкция, с която законът да възлага това. Защо правите това? Нямате юристи ли? Какъв ви е проблемът? Има достатъчно хора – юристи, които могат да четат и да тълкуват закона. Защо ви е това да е „препоръчително”? „В мнозинството си”!

Така и тук! Защо бягате от текста на вносителя за председател и секретар? Нали ваши хора ще сложите? Сложете си юристи, моля ви се! Аз предлагам да не се подкрепя предложението на Тошев, Караянчева, Стаменов и Дедев. Да си остане текстът на вносителя – поне секретар и председател да са хора с юридическо образование. Вие от мнозинството Не правете повече глупости, цял народ ще пати. Благодаря ви.

Господин Миков, умората си казва думата. Искам да ви припомня, че само преди няколко дни в подобни удължения, късни заседания в тази зала мнозинството прие един друг закон

вие искате в ЦИК да са юристи?! Те на всички длъжности слагат лица без професионален опит и без изисквания за образование. Да не се налага да се фалшифицират дипломите. Вие очаквате те да ви послушат за ЦИК?! Сега се изкушавам да кажа точно кои професии са на мода и кое учебно заведение, защото обещах на господин Анастасов повече да не го повтарям от тази трибуна, но тук има една категория хора, завършили определено висше учебно заведение, които са с привилегии. Е, Вие искате висше юридическо образование. Ами, къде ще се реализират Още повече, тези комисии ще имат други функции – по-полицейски функции, в които трябва да се слага ред и изборите да се контролират. Юристи – разпасана работа! (Шум, смях, оживление.) Да е ясно кой ще командва в ЦИК, в общинските и в районните избирателни комисии. Господин Лазаров. „в мнозинството си да са юристи”? Имайки предвид стремежа на една политическа сила днес и предишните дни всячески да провокира и да направи всичко възможно да не се приеме този кодекс, за да има основания отново да говори, че няма кодекс, че не е приет, аз съм почти сигурен, че понеже тази политическа сила сила няма задължение към всяка една политическа сила, просто няма да предложи членове на ЦИК – юристи и няма да има Централна избирателна комисия, господин Миков! Това е една хипотеза. „В мнозинството си да са юристи.” Една политическа сила няма задължения за нито една политическа сила да предлага юристи. Как ще се формира това мнозинство в ЦИК от юристи? Преди малко

в действащата ЦИК са от една коалиция, господин Миков. А ние сме записали: „не могат да бъдат от една партия или една коалиция” - нещо, което вие в духа на традицията дълги години не пожелахте да го направите. Това е репликата ми. Сигурен съм, че една определена политическа сила ще блокира назначаването на Централната избирателна комисия, така както блокира с всякакви процедурни и други хватки приемането на този кодекс. (Ръкопляскания от който желае, да застане на трибуната, ще му бъде дадена думата.

В същия Закон за ОИК пише: „По възможност да бъдат в мнозинството си юристи”. В останалите три закона нищо не пише. По отношение на Централната избирателна комисия пише: „В мнозинството си да са юристи”. Госпожо Манолова, и господин Миков, наясно сте, че това няма как да стане и как да се следи – „в мнозинството си да са юристи”. Това е един мъртъв текст, който не произвежда нищо на практика, защото всяка парламентарно представена партия и коалиция има квота и няма как да се определи предварително от 25-те члена, както е в момента Централната избирателна комисия, по квоти, колко от коя квота на коя партия и коалиция да бъдат юристи. Ние се опитахме да поправим това, доколкото е възможно, написахме препоръчително, като като разчитаме на това, че всяка една сериозна парламентарно представена партия и коалиция, разбира се, ще излъчи препоръчителни юристи, но не само юристи, необходими са и математици, необходими са и информатици, и други специалисти за Централната избирателна комисия. Благодаря

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаема госпожо Фидосова, аз не виждам какво да Ви обяснявам. Вие прочетохте текстовете, където пише: „Препоръчително да са в мнозинството си”. Изпада думичката „мнозинството” и става „ препоръчително”.

и да се съберете с „Атака”, и да си направите изборите - вие и „Атака”, така, както я карате? Нали ще ви е хубаво?! Това е духът, който искате да има в България – вие и „Атака” да си изберете централната, районните избирателни комисии и да си направите избори. Харесва ли ви тази постановка?

си правят избори в България. Честито! Ако това са ви страховете. Господин Станишев. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да поясня предложението, което сме направили по чл. 16, ал. 4. Става дума за това – единствено членовете на Централната избирателна комисия да са лица с висше образование и в мнозинството си да са юристи.

в чл. 16, ал. 4 в един кюп са вкарани и Централната избирателна комисия, и районните, и общинските избирателни комисии. И тогава под обяснението, че е препоръчително да са юристи, вие изваждате по същество досега действащия текст, в който членовете на Централната избирателна комисия в мнозинството си трябва да бъдат юристи. Би трябвало много добре да разбирате разликата между целия корпус от участници в избирателни комисии – от общинската, през районната, до централната, и това, което предлагаме за Централната избирателна комисия. Нейната отговорност по отношение на изборите, естествено, е най-голяма. И е съвсем разумно и така е било досега – в мнозинството си в Централната избирателна комисия да бъдат хора не само с висше образование, но и юристи. Реплики? Няма. Госпожа Манолова иска думата за изказване. Госпожо Фидосова, не се налага да продължавам тълкуването, защото и господин Станишев, и господин Миков съвсем коректно Ви обясниха,

а за Централната избирателна комисия коректно текстът е в мнозинството си членовете и те са юристи. Това, което ние сме предложили, и това, което Вие не възприемате. онагледяване, че това предложение винаги е действало и че светът не е започва от вас, ще ви приложа за следващото заседание списъците на Централната избирателна комисия от 1990 г. насам и тогава, когато е формирана по идея на десните сили, на СДС, и след това в най-различните периоди. Винаги политическите сили са могли да направят такъв състав на ЦИК, че да отговаря на това изискване, от вас започва невъзможността това да се постигне. Аз вече казах какво е обяснението – обяснението е на най-високите нива на властовите позиции да застанат едни хора, които са с друг начин на мислене, с друго образование и по възможност даже да на са юристи. Защо са ви юристи? Едни други хора по-добре изпълняват команди и по-добре раздават команди. Така че това е идеята на това предложение. И тук аз ще продължа това, което ви каза господин Станишев, но аз не знам дали го разбрахте, защото се разсейвате. Между другото ви предупреждавам, че след малко ще искаме проверка на кворума. (Реплики от ГЕРБ.) Обидно ми е тук да ме слушат 50 души.

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля без реплики от място. МАЯ МАНОЛОВА: Искам да си продължа предложението и да предложа изискването за членовете на районните и общинските избирателни комисии да отпадне изискването на висше образование, защото има редица случаи в малки населени места, в които е невъзможно да се осигурят достатъчен брой лица с висше образование. Да не ви давам примерите за най-малките общини, които вие ми давахте. Вие ги знаете не по-зле от мен. Те са много. И тогава се получава следната липса на логика. За да може да гласува един избирател от малка община, трябва да има уседналост от 12 месеца. За да бъде издигнато едно лице за кандидат за кмет или общински съветник, трябва да има уседналост от 12 месеца и тази уседналост да е и по настоящ, и по постоянен адрес. А за хората, които ще контролират изборите, няма изискване изобщо да са от тази община. Защото реално, казвам ви, за да се осигури това изискване, за да се осигури това изискване, ще се наложи политическите партии да си пращат хора в малките общини, които не живеят в тази община. Това в крайна сметка не работи за подобряването на контрола. Тук няма изискване за уседналост, няма изискване да са от малката община, има изискване за образование, където на места няма да може да бъде покрито от някои политически сили. И, за да продължавам да убеждавам председателката на Народното събрание, че и обсъждането на заглавията на членовете не е излишно, защото по-голямата част от тях са смешни, прочетете заглавието на този член.

Други народни представители

процедура. Госпожо председател, уважаеми колеги, днес „24 часа”, доколкото си спомням, ни посвети почти цяла страница за това какво се случва след 10 часа в парламента. Искам да ви кажа, че няма никакъв смисъл да затвърждаваме впечатлението, че сме хора, които не уважават себе си. Моето предложение е след като се получават неща, които вече са тенденциозни, явно е, че така не се работи, не зная защо държите всеки път да катастрофирате и всеки път да стигате до едни и същи изводи. Така че предлагам да гласуваме прекратяване на това заседание и да минем към утрешното. Подлагам на гласуване предложението, направено от господин Антон Кутев, за прекратяване на заседанието. Гласували

Уважаема госпожо председател, човешки предупреждаваме – съберете се, елате в залата, имате си мнозинство с „Атака”. Моля Ви – проверка. Това е за дисциплиниране на мнозинството и аз смятам, че Вие споделяте този подход, госпожо председател. От името на парламентарна група – втора проверка на кворума. Уважаеми господин Миков, чл. 42, ал. 3 казва, че председателят, във връзка с предстоящо гласуване, може да извърши по своя инициатива или до два пъти общо в едно заседание по искане на парламентарна група проверка на кворума. И в двете хипотези е правна възможност – може.

по чл. 16. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски, което комисията не подкрепя.

В редакцията на чл. 16 госпожа Манолова направи предложение в ал. 2 за членове на районните и общинските избирателни комисии да отпадне текстът

Благодаря Ви, госпожо председател. Процедурата ми е по начина на воденето. Аз Ви моля да се запознаете с чл. 42, ал. 3, където са предвидени две хипотези. Едната е право на председателя във връзка с предстоящо гласуване, където може да я извърши по своя инициатива. Тази инициатива Вие не упражнявате, доколкото сте функция от мнозинството и липсата на кворум пряко засяга интересите на мнозинството. Но втората хипотеза е до два пъти общо в едно заседание по искане на парламентарна група – проверка на кворума чрез поименно прочитане на имената на народните представители или чрез преброяване. Аз Ви моля да спазвате правилника и да упражним правото си, което е безалтернативно и не зависи от Вашата воля. Вашата воля е хипотеза на първото предложение и Вие можехте да я упражните, за да дисциплинирате мнозинството. Очевидно Вие нямате такова намерение. Тогава ние от опозицията, от Коалиция за България, за втори път искаме да упражним в днешното заседание правото си по чл. 42, ал. 3. Моля Ви – проверка на кворума! съжалявам, че се налага да правим буквално тълкуване на този текст, но ако правната възможност се отнася само за първата хипотеза, щеше да има завършено изречение – може да я извърши по своя инициатива. Ако след това беше записано какво може да извърши председателят и след този текст следва „или”, това означава граматически, че във втората хипотеза, във втората част – „до два пъти общо в едно заседание по искане на парламентарна група”, е самостоятелна и отделна хипотеза. И в двата случая става реч за правна възможност. Тъй като виждам, че в залата

Госпожа Манолова – процедура. Госпожо Цачева, разбира се, че сте длъжна при искане от парламентарна група да извършите проверка на кворума. Още повече, че, видно от гласуването, той е далеч под изискуемите 121 души присъстващи в залата. Хипотезите са две и аз няма да повтарям това, което Ви каза господин Миков, но то е очевидно и за всеки, който не е юрист втората възможност, до два пъти общо в едно заседание по искане на парламентарна група, изобщо не зависи от Вашата воля, от Вашето настроение и от Вашата преценка. Още повече, че няма никакво изключение в парламентарната практика до този момент. Няма случай, в който председателят, който винаги е от мнозинството, да откаже проверка на кворума във връзка с предстоящо гласуване по искане от опозицията! Няма такъв случай! Можете да си направите справка със служителите на Народното събрание! Можете да питате госпожа Михайлова, която има достатъчно парламентарен опит – да Ви каже има ли случай, в който председател на Народното събрание да си е позволил да не изпълни задължението си по правилник и да уважи искането на парламентарна група за проверка на кворума във връзка с предстоящо гласуване! Няма такъв случай. Така че, много Ви моля, спазвайте правилника, защото другото е недопустимо. Вие наистина сте председател на Народното събрание, но именно заради това правилата би следвало да важат още повече за Вас! Най-много за Вас! Вие би трябвало да сте човекът, който да съблюдава спазването на този правилник, а не да се люшкате по партийни пристрастия! Утре Парламентарната група на ГЕРБ може да реши да нарушава друг текст от правилника! Вие за това сте избрана – за да следите за неговото точно прилагане! Много Ви моля, извършете поименната проверка, така както сме я поискали, защото това е Ваш ангажимент и задължение по силата на този правилник. На основание чл. 42, ал. 2 от правилника – проверка на кворума чрез компютъризираната система. Моля регистрация на народните представители.

Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за чл. 16 – „Изисквания за членовете”.

предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 18 със заглавие „Възнаграждение, осигуряване и отпуск на членовете”. По чл. 19 – предложение на народните

Няма. Гласуваме ан блок членове 17, 18 и 19, ведно с техните наименования по доклада на комисията.

ФИДОСОВА: Предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев за чл. 15. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Тошев, Караянчева и Дедев. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народните представители Станишев, Манолова, Найденов и Михалевски: „В чл. Сегашното изречение трето става изречение второ. второ. 4. Сегашното изречение четвърто става изречение трето и се изменя, както следва: „Когато за приемане на решение не са гласували две трети от присъстващите членове на комисията, е налице отказ.” 5. В ал. 6 изразът „на районните и общинските” се заличава, а след думите „инициативен комитет” се добавят думите „и наблюдатели”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 20: „Чл. 20. (1) Заседанията Заседанията на избирателните комисии са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете им. (2) Избирателните комисии се произнасят с решения, които се приемат с мнозинство две трети от присъстващите членове и се подписват от председателя и секретаря. Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице отказ. (3) За За заседанията на избирателните комисии се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря. (4) Членовете на избирателните комисии могат да подписват протоколи и гласуват решения с особено мнение, като изрично отбелязват дали гласуват „за” или „против” конкретното решение и в какво се изразява особеното мнение. мнение. (5) Удостоверенията, издавани от Централната избирателна комисия, районните и общинските избирателни комисии и тяхната текуща кореспонденция се подписват от председателя и секретаря. (6) Когато председателят, съответно секретарят, отсъства, решенията, протоколите и удостоверенията се подписват от секретаря, съответно от председателя, и от заместник-председателя. Когато председателят, съответно секретарят, и заместник-председателят са предложени от една и съща партия или коалиция от партии, решенията се подписват от председателя, съответно секретаря, и определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции от партии. Когато отсъстват и председателят, и секретарят решенията се подписват от заместник-председател и определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции от партии. (7) На заседанията на районните и общинските избирателни комисии може да присъства по един застъпник от всяка партия, коалиция от партии или инициативен комитет.

Уважаеми колеги, това е едно от предложенията, от които става ясно защо беше особено основателно нашето настояване председателя, заместник-председателя и секретаря на избирателните комисии, и особено на ЦИК, да бъдат от различни политически сили. сили. Виждате, че за първи път се прави отстъпление от една досегашна норма, а именно изискването решенията на избирателните комисии да се подписват от председателя и секретаря. Сега вече решенията ще могат да се подписват от председател и заместник-председател. Като се тръгне с едно изключение от текстове и така си върви нататък. Това в крайна сметка не е в интерес на осигуряването на обективност в работата на комисиите. Какво значи „като отсъства”? Така или иначе, председателят и секретарят подписват решението тогава, когато е в наличност. Какво значи „когато отсъства”? Как досега се е осигурявало удостоверението на едно решение, на неговата истинност, с подпис на председателя и секретаря, а сега изведнъж правилата се променят? Къде възникнаха тези проблеми? В коя практика на кои избирателни комисии я видяхте? И защо в крайна сметка всичките ви предложения са в една посока - в посока нещата да се контролират от ГЕРБ? Аз си мисля, че просто пресовате манджата с това желание да контролирате всичко. Просто прекалявате! И по-нататък - едно следващо наше предложение, което също кореспондира с този текст, който внасяте, а това е предложението ни, което не е прието от комисията, на заседанията на избирателните комисии да присъстват и наблюдатели. Нали ГЕРБ беше за прозрачност? Нали ГЕРБ е за публичност? Нали това беше записано с големи букви в предизборната ви програма? Нали това е част от платформата на вашето правителство – прозрачност и публичност на всички актове? Защо се притеснявате да присъстват наблюдатели на заседанията на комисиите? Така или иначе е ясно, че вие ще контролирате нещата, като имате председател и заместник-председател, а защо не и секретар? Не знам вече нататък какво ще се приеме. Има предложение секретарят да се избира. Защо се притеснявате от това хората да видят начина, по който ще се вземат решенията? Какъв е проблемът?

Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Манолова, чудя се как може толкова много неверни неща и глупости да говорите тук, от тази трибуна! Първо, в действащите закони, ако си направите справка, ще ви цитирам, ако искате, и членовете, пише, че протоколите се подписват от председателя и секретаря, а в тяхно отсъствие – от заместник-председателя. В нито един изборен закон от четирите до този момент няма добавката, която ние предлагаме, че и в този случай следва да се от различни партии и коалиции. За първи път сме го разписали! За първи път сме разписали изключително подробно, прочетете си цялата ал. 6, 6, хипотезите – когато отсъства председателят или секретарят кой подписва – заместник председателят, как при същата тази хипотеза, ако подписва председател и заместник-председател, те трябва да са от различни партии и коалиции; ако подписва секретар и заместник-председател – също трябва да се от различни партии и коалиции. Това нещо го няма в нито един изборен закон. Записваме го демократично, прозрачно, ясно и кратко. Само да седнете да го прочетете!

Госпожо Фидосова, чудя Ви се на самочувствието, след като дебата днес стана ясно, че не сте си прочели даже Допълнителните разпоредби на Кодекса, който Вие предлагате. Имате навика от изборните закони да цитирате избирателно само някои текстове. В случая Ви обръщам внимание, че става дума за различни актове на избирателните комисии – за протоколи, за удостоверения, за решения. В случая става дума за удостоверенията и за решенията, които издават избирателните комисии, които винаги досега са се подписвали от председателя и секретаря. И направих препратка с предния текст, когато за първи път правите изключение и давате възможност от една и съща партия в различните комисии да има и председател, и заместник-председател, което събрано Което събрано с това предложение води до изводите, които направих, както и за присъствието на наблюдатели. Какво ви притеснява, ако след като декларирахте прозрачност допуснете на заседанията на избирателните комисии да присъстват наблюдатели? Какво ви притеснява? Аз не чух.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз искам да ви обърна още веднъж внимание на нашето предложение за наблюдателите, защото ще припомня, че за първи път вие разширихте обхвата на служебно заетите лица с наблюдателите. А наблюдателите, ако погледнете в легалната дефиниция, която е включена в края на Преходните разпоредби ясно е записано, че членовете на Централната избирателна комисия, в това число наблюдателите, са служебно заети лица. Още повече, че тези наблюдатели са чуждестранни представители и представители на неправителствени организации, като първите са поканени от Външно министерство, и следователно няма логика, след като те са в обхвата на служебно заетите лица, да не могат да присъстват на заседанията на районните и общинските избирателни комисии. В крайна сметка това е политически процес на избор на властта и трябва да има независима гледна точка, която да дава мнението си във всички етапи и в цялата технология на провеждането на изборите. И тук не мога да разбера защо това се отхвърля. В крайна сметка щом вие самите разширявате присъствието на наблюдателите, в това число и с всички възможности, които има давате, в следващия момент именно на принципа на прозрачност, на откритост, вие ги ограничавате. Каква е логиката? Защо не искате да допуснете външната гледна точка? (Реплики от ГЕРБ.) Не, не! Ама, застъпниците от всяка партия, извинявайте, са част от политическия процес. Те са от опозицията и от управляващите. Аз обръщам вниманието страничната гледна точка на заинтересованите страни. Наблюдателите не са в прекия смисъл заинтересовани страни. И ако искаме да имаме тази гаранция, многократно вие сте споделяли информация от различни външни институции, които дават анализ и препоръки – ето, това е реалният ход, който трябва да разрешите. И просто отхвърлянето, защото ние сме го предложили, е несъстоятелно, ако това ви е мотивът. Вашата логика на предложенията изисква това да бъде прието, защото какво пречат наблюдателите да присъстват на някое от заседанията на общинските и районните избирателни комисии? Те само ще дадат онази легитимация и гаранция, че процесът се провежда по правилата.

текстовете, отнасящи се до наблюдението на изборите от Сборника препоръчителни норми, приет от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа: „Както на националните, така и на международните наблюдатели трябва да бъде предоставена колкото се може по-широка възможност за участие в наблюдението при провеждането на изборите. Наблюдението не се ограничава непосредствено в деня на изборите, а трябва да включва периода на регистрация на кандидатите, при необходимост и избирателите, а така също и периода на провеждане на избирателна кампания”.

не са ли били допуснати каквито и да било нарушения до, в хода и след изборите. Наблюдението винаги задължително трябва да се разрешава на етапа на преброяване на гласовете.” „Местата, в които наблюдателите нямат право да се появяват, трябва да бъдат изчерпателно написани в закона.” Този стандарт, приет от Парламентарната категоричен. Тук няма условности. В това отношение текстът, в който вие ограничавате само застъпници – то застъпниците са представители на страните, на кандидатите. Наблюдателите са представители на неправителствения сектор, на гражданството, на обществото. Когато вие ограничавате наблюдателите да участват, тогава обществото не може да бъде убедено, че изборите са честни и че вътре в комисиите при определено мнозинство не се правят „шменди капели”. Ето, за това става въпрос. Затова Парламентарната асамблея на Съвета на Европа е приела този доклад и съответно Сборник препоръчителни норми, препоръчани от Венецианската комисия. Всичко това е сериозна логика за провеждане на честни и прозрачни избори, каквито вие очевидно не искате да проведете в България. Две хиляди и десета година, а вие не искате в България да има честни избори! Защото текстовете, които приемате, са в пряко противоречие с това, което Парламентарната асамблея на Съвета на Европа е приела като стандарт. Вие връщате изборното законодателство на България в години не преди 10 ноември, а от времето на Гочоолу и Дочоолу. АНАСТАСОВ: Реплики? Няма. Други изказвания? Няма. Закривам дебатите. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Сергей Станишев, Мая Манолова, Ангел Найденов и Димчо Михалевски, което комисията не подкрепя.

Гласували 94 народни представители: за 12, против 78, въздържали се 4. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 20, заедно с наименованието, както е по доклада.

чл. 17 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 17 със заглавие „Несъвместимост”. По чл. 18 – предложение на народните представители Ципов, Колева и Тошев. Комисията подкрепя предложението.

Уважаеми колеги, ще направя предложение чл. 21 да бъде отложен.

какъв ще бъде видът на бюлетината по време на изборите за народни представители и да не реагирате възмутено, защото това е текстът, който макар и формално да се занимава с печатите на тези комисии, в случая, в който не регламентира печат на секционните избирателни комисии при избора на народни представители, реално предрешава този факт. Истинският дебат по този текст би следвало да бъде там, където е видът на бюлетината. Така че вашите подсвирквания и хихикания от залата просто са неуместни. От това направих извода, че вие не следите текста, защото иначе би било ясно, че този текст не може да се гласува сега.

Няма смисъл какво ще ви кажат от Синята коалиция, няма смисъл какво ще ви кажем ние, няма смисъл да се слушат аргументи. Вие сте си решили да си гласувате нещо и ще си го гласувате. това как ще гласувате по отношение на моето предложение – дебатът за интегралната бюлетина да бъде там, където му е мястото, ще бъде много показателно за това изобщо искате ли някакъв дебат или не. Това ще обясни защо гледаме тези текстове в 23,10 ч. вечерта. Защото за вас идеята е просто да се претупа, да няма дебат, да не се чуят мнения, а просто да се изгласува.

Ако вас не ви интересува каква ще бъде бюлетината при изборите за народни представители, за тези, които не са чули дебата и не са били в Комисията по правни въпроси, то уверявам ви, че гражданите, които следят този дебат, ги интересува. Защото те ще гласуват на изборите и те не искат да гледат предварително раздаване на бюлетини, контролиране на вота, индианска нишка и всичко, с което се бяхме разделили преди години. Госпожо Фидосова, прочетете си правилника. За предложения за отпадане не ми е нужно изрично писмено предложение. Време беше след година и половина да знаете правилника. Предложенията за отпадане се правят устно в залата и се гласуват.

Няма. Подлагам на гласуване текстовете на чл. 21 и 22, които са по текст на вносителите заедно със заглавията и се подкрепят от комисията.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на Раздел ІІ „Централна избирателна комисия”, което комисията подкрепя.

Предложение на народния представител Михаил Михайлов в т. 1 в чл. 23, ал. 5 се правят следните промени: 1. След „предлагат” цифрата 19 се заменя с „и” и след „състава на Централната избирателна комисия” се добавя „по двама за всяка парламентарно представена партия или коалиция”. Останалото се заличава. 2. В чл. 23, ал. 7 се правят следните промени: След „коалиция от партии” се добавя „с най-висок изборен резултат от последните парламентарни избори предлага още един член на ЦИК”. Останалото се заличава. Член 23 ал. 8 се заличава. Комисията не подкрепя предложението. Има предложение на народните представители Марио Тагарински, Димитър Чукарски, Венцислав Върбанов Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Георги Анастасов: 1. В чл. 23 ал. 1 се изменя така: „(1) Централната избирателна комисия се назначава с указ на президента на Републиката не по-късно от 90 дни преди датата на произвеждането на всеки вид избори след консултации и по предложение на парламентарно представените партии и коалиции от партии и на партиите и коалициите от партии, които имат членове в Европейския парламент, но не са парламентарно представени.” 2. В чл. 23 ал. 9 и ал. 10 – да отпаднат. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 23: „Назначаване и състав Чл. 23. Централната избирателна комисия се назначава с указ на президента на републиката за срок от 5 години след консултации и по предложение на парламентарно представените партии и коалиции от партии и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени. (2) избирателна комисия се назначава по предложение на най-голямата парламентарно представена партия или коалиция от партии. Всяка парламентарно представена партия или коалиция от партии има по един заместник-председател в Централната При произвеждане на консултациите по ал. 1 парламентарно представените партии и коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, представят пред президента на републиката: 1. писмено предложение за състава на Централната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага. 2. удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на провеждане на консултациите или решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия съответната партия или на представляващите коалицията от партии лица; лица; 3. пълномощно от представляващия съответната партия или от представляващите коалицията от партии лица в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица. (4) За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците. (5) случаите когато не е постигнато съгласие между представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, президентът на републиката назначава членовете на Централната избирателна комисия въз основа на предложенията, направени от парламентарно представените партии и коалиции от партии и от партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени. (6)

включително тези по ал. 2. При назначаването на състава на Централната избирателна комисия се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции от партии, като се използва методът на най-големия остатък. (8) Партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, имат право на по един свой член в Централната избирателна комисия, извън броя на членовете по ал. 7. (9)

предлага още един член на Централната избирателна комисия. При равни остатъци се тегли жребий между партиите и коалициите от партии с равни остатъци. (10) В случай че партията или коалицията от партии, която следва да посочи член при условията на ал. 9 формира мнозинство в Централната избирателна комисия, това право се предоставя на партията или коалицията от партии със следващия най-голям неоползотворен остатък. При равни остатъци се тегли жребий между партиите и коалициите от партии с равни остатъци. (11)

второ. (12) Не по-късно от 60 дни преди изтичането на мандата на Централната избирателна комисия президентът на републиката назначава с указ новите членове на комисията при спазване изискванията на ал. 1-10. (13) Членовете на Централната избирателна комисия продължават да изпълняват своите правомощия до встъпване в длъжност на новите членове.”

Едно изключително важно предложение, което касае назначаването и състава на Централната избирателна комисия. То е много показателно за начина, по който се работеше и във Временната парламентарна комисия, и в Правната комисия комисия – разиграваха се едни евтини сценарии, които не знам кого трябваше да излъжат. Виждате тук, уважаеми колеги, как формално се прави едно предложение от уж независимите народни представители Марио Тагарински, Димитър Чукарски, Венцислав Върбанов. И видите ли, те като представители, да не изреждам на кои партии, ако изобщо представляват вече някакви партии, правят предложения за назначаване и състав на Централната избирателна комисия. Тези предложения естествено касаят осигуряването на предимство на най-голямата парламентарно представена партия. Тези трима независими народни представители, представете си, предлагат промяна в правилата, промяна в правилата, която да касае осигуряване на предимство на най-голямата парламентарно представена партия. И съвсем неочаквано парламентарното мнозинство, по-точно Политическа партия ГЕРБ, които иначе са абсолютно глухи за всякакви предложения, които не идват от техните среди – подкрепят това предложение. Съберете две и две, за да видите какъв е отговорът. Нещо в задачата не е така – или предложението не е на някой, който не е от ГЕРБ, или няма как ГЕРБ да го подкрепи. Така че истинският автор на това предложение и на ред други интересни предложения на същата тази група, които ще проследим по-нататък, си е госпожа Искра Фидосова. (Шум, По-коректно е, когато някой прави някакво предложение, да застава със собственото си име, зад това предложение. Тук за по-малкия брат вече се изговори достатъчно, следим го как се развива в рамките на този парламент. Тук става дума за едни други народни представители, които също се оказват третото краче на столчето, което да крепи привидността, която създава мнозинството за някои предложения, дошли отстрани. Те случайно предлагат нещо и случайно госпожа Фидосова се съгласява. Това нещо вижте какво е. Защо вие, уважаеми дами и господа от мнозинството, да променяте правилата за назначаване на ЦИК? Те си действат от много години насам и досега не са създавали проблеми. Никое мнозинство не си ги е променяло в собствена полза – няма такова мнозинство. Вие сте първите, за да сте сигурни, че за да сте сигурни, че в Централната избирателна комисия ще имате председател, ще имате заместник-председател и вие ще кажете кой ще е секретарят. За първи път секретарят на ЦИК се определя с решение на Централната избирателна комисия. Сакън да не изпуснете някой властови пост, до запетайката. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Поздравления! Ако и по изборната технология бяхте толкова внимателни, бих ви казала „Браво!”. Няма пропуск в този кодекс. Там където ГЕРБ може да прибере някоя длъжност или някоя позиция я прибира с цената на всякакви циркове и театри. Тук сега участва някой от народните артисти, които участват в този театър – виждам господин Чукарски да се включи с една пламенна защита и да каже: „Защо, бе, господин Чукарски, Вие предлагате ГЕРБ да има всичко в ЦИК? Защо?” Кое ви притеснява в досегашния начин на формиране на ЦИК? Каква е тази ваша любов към най-голямата парламентарно представена сила, че я крепите с такива предложения? (Шум и Няма. Заповядайте за лично обяснение, господин Чукарски. Надявам се, че за 24 май ще получим звание „народен артист”, особено ако госпожа Манолова ги раздава. Личното ми обяснение, госпожо Манолова, аз мисля, че Вие по отношение на нашата партийна принадлежност не трябва да берете страхове. Защо го предлагаме? Защото това е един основен демократичен принцип – най-голямата парламентарна сила в момента да има съответното влияние в органите, които отчитат пропорционалното представителство в парламента. Съвсем нормално е, в този парламент ГЕРБ има най-голямата парламентарна група, да има това. Следващият мандат ние с колегите ще се стягаме ние да имаме най-голямата парламентарна група и за това искаме и ние да имаме председател на ЦИК в последствие. За това ви давам този отговор. Бъдете сигурна, просто сме преценили нещата в един малко по-дългосрочен вариант. Аз благодаря на госпожа Фидосова, че има толкова сериозни

Да, ние някога ще имаме, бъдете сигурни. Българските социалдемократи ще управляват България. В това съм абсолютно убеден. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Смейте се, смейте се. Ще дойде време, когато ще го разберете. Имаше и други, които се смееха,

е абсурд да имате в следващия парламент председател, ако ще да имате 239 народни представители, защото се приема за пет години – се назначава. В най-добрият случай, избори ще има през 2013 г. След две години, ако вие имате 239 депутата, пак няма да имате председател на ЦИК, а ще имат – тези, които в момента ще бъдат назначени. От тази гледна точка е нашето предложение, тоест на българските социалдемократи в Коалиция за България. За всеки избор да се назначава Централната избирателна комисия. Когато се променя съставът на Народното събрание и има друго мнозинство, тогава вече да се избира нов председател и нов състав. Тогава има резон вашето предложение и няма нищо лошо. Ако текстът си остане така и не се приеме предложението ни за всеки вид избор, в зависимост от съответното мнозинство в Народното събрание, няма да има промени. Има случаи, примерно, съжалявам, че някоя партия от много голяма е станала много малка. В миналия парламент имаше една партия, която беше 54 души. Сега не са в парламента, но представяте ли си, ако беше приет този закон, като втора политическа сила щяха да имат на второ място най-много членове, а вие – ГЕРБ, нямаше да имате нито един в продължение на пет години, през целия ви мандат. Къде е логиката, питам? И вие си задайте този въпрос за вас си. Утре ще се промени статуквото, някои може да имат 220, някои може да имат 230, може да имат 120, за това помислете, защото, когато се приема един закон, той трябва да действа за времето не само за днеска, а за бъдещето. Ще ви припомня, утре ще ви донеса книгата и ще ви го цитирам. Има много хубава случайно издадена през 1968 г. на Димо Казасов – голям български социалдемократ. Там пише, че през 1927 г. мнозинството приема един закон, който се обръща точно срещу него – не правете и вие тази грешка.

помислете си, дали трябва да бъде назначена комисията за пет години. Абсурдно е, не е демократично, защото обричате следващия парламент да се съобразява с това мнозинство. Това ли е демокрацията? Не е това демокрацията, разбира се. Демокрацията е тогава, когато имаш нов парламент и имаш ново мнозинство – това е реалността. Всяко друго нещо е извън демократичните принципи, а налагаме силови методи. Това е.

смятам, че отправяйки репликата, ще стане ясно, че вие всъщност противоречите на това, което преди малко госпожа Манолова изложи като теза. Когато се слага един твърд мандат от пет години, това означава, че тази Централна избирателна комисия би следвало, ако са нормални нещата нещата и ходът на изборния процес, да проведе догодина местни и президентски избори, да проведе следващите парламентарни избори и по-следващите местни избори. Когато имаме най-дълъг мандат – изборен, какъвто е на президента, това означава, че следващото мнозинство вече ще избира следващата Централна избирателна комисия. Ние имаме един мандат, съобразен е с най-дългия мандат, а именно на президента, който много рядко има и хипотеза за по-ранно прекратяване, така че е съвсем нормално и логично мандатът да бъде точно пет годишен.

по този въпрос имахме абсолютен консенсус и във Временната комисия, че ще има една постоянна действаща Централна избирателна комисия. Да, приехме да е с мандат пет години, защото два от националните видове избори са с мандат пет години, както преди мен каза и господин Чукарски. Това са били нашите аргумент. Трета реплика? Няма. Дуплика желаете ли, господин Анастасов? Заповядайте. На първата реплика: напротив, потвърждавате това, което казвам. Няма като как да стане Народното събрание да избира. Записано е: президентът назначава. И с това приключва въпросът – за пет години, както се избира Сметната палата, в което е хубаво да е постоянен органът, както се избира съответната Комисия за надзор това е нормално. Но не е нормално, тук отговарям и на госпожа Фидосова, да предопределяш на следващото мнозинство

когато една комисия се назначава от президента с указ, тя вече става пет години постоянна. Е, сменяме се мнозинството след 2013 г., няма да се промени и остава същата комисия. Е, тогава ще ги провежда следващите избори старата и ще си използва своите средства. Ще ви дам един пример. Помните ли какво каза Елцин за втория си мандат, когато спореха неговата партия и опозицията?

което комисията не подкрепя. Гласували 88 народни представители: за 7, против 75, въздържали се 6. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Анастасов, което комисията не подкрепя.

комисията не подкрепя. Гласували 88 народни представители: за 7, против 79, въздържали се 2. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 23 заедно с наименованието на същия така, както е по доклад.